Уважаеми народни представители, заемете местата си. Продължаваме разискванията по внесения проект за решение.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Разбирайки за темата на вота, признавам, доста се чудих защо точно тази тема е избрана и защо сигурността от гледна точка на обществения ред и на вътрешната сигурност? По принцип и темата, и политическото средство, което се използва, са сред тези от възможно най-висок порядък за всяка една държава и отношението на всички трябва да бъде възможно най-сериозното. Питах се и продължавам да се питам кое е това толкова сериозно събитие, което е накарало Парламентарната група на ГЕРБ да внесе вот на недоверие за състоянието, обърнете внимание, на сектор „Сигурност”? Питах се дали няма нещо фрапиращо, например за подслушванията при нашето управление? Не, няма. А и тъкмо партията, която харчеше десетки милиони и подслушваше хиляди, например има увеличение с повече от три пъти на прилаганите специални разузнавателни средства, превръщайки службите в едно гигантско ухо, да повдига темата, звучи наистина абсурдно. Ако към това прибавим факта, че Министерството на вътрешните работи беше използвано като инструмент, за да се отнема бизнес и притискат конкуренти на близки до предишната власт фирми, абсурдът е още по-видим. внимание, за монопол и свръхконцентрация на власт и правомощия в лицето на министъра, тоест на политическото лице, контролиращо всичко. Тези, които до такава степен се бяха вманиачили относно подслушванията, че се слушаха и записваха помежду си, да повдигат темата за сектор „Сигурност”, е трудно разбираемо. Питах се има ли тежък провал на колегите от МВР, дали не са пребили някой невинен в дома му, дали не са превишили правата си, като са натръшкали демонстративно хора при някаква операция, носеща името на някой магистрат? Не, но все още са живи спомените от дейността на студията „МВР Пикчърс”, а и дейността на сегашното ръководство на МВР, освен че е успешна, уважаеми министър Йовчев, е много далече от театралната показност на предишното ръководство. Питах се дали пък няма някакво драстично увеличение на битовата престъпност, влошаващо иначе и без това кошмарната картина, особено в малките села и градове? И тук отговорът е: Всъщност посоченото от министър Йовчев е много красноречиво по отношение на разликата във времето на предишното управление и днес. Уважаеми колеги от Парламентарната група на ГЕРБ, при Вас, при които не се регистрираха престъпления, за да не се влошава статистиката, и въпреки това имаше увеличение на битовите престъпления, оставащи невидими зад гръмките операции, да повдигате тезата е политически несъстоятелно. Търсих сред мотивите някакви сериозни аргументи, конкретна причина, очаквах в дните до днес, включително и в изказванията, някакви конкретни предложения. Нищо! Нищо от това не се открива. Тогава стои въпросът защо областта, в която е един от сериозните провали на предишното управление, е избрана за вот на недоверие към сегашното управление? Освен, разбира се, принос към парламентарната статистика или изпълнение, образно казано, на насрещния план – всяка сесия със свой вот. Едва ли е и опит да се забави гледането на Изборния кодекс. Това е някакво възможно обяснение, но, както се вижда, с едно извънредно заседание подобни опити могат да бъдат провалени. Според мен обяснението е компесаторна реакция опит вече осъзнатият провал в областта, в която си се опитал да убедиш всички, че си най-подготвеният и най-можещият, да омаловажиш този провал, опитвайки се да докажеш, че и други не се справят. Това, уважаеми дами и господа народни представители, е доста болезнено поведение, ще си позволя тази метафора – граничещо с поведението на онзи, дето непрекъснато настъпва мотиката. Тогава, когато въпреки анализите и предупрежденията на службите, си проспал заплаха и предизвикателство като бежанската вълна, не си предприел нищо, да обвинявате нас, е политическа наглост. От началото на хуманитарната криза в Сирия, от месец май на 2011 г. до началото на 2013 г., включително до 5 февруари 2013 г., Военното разузнаване е изпратило 32 материала, сочещи рисковете и информиращо ръководството на Министерството на отбраната и държавната власт за това какво може да се очаква и какво е последвало. Нищо! Освен 30-те милиона бюджет плюс целеви средства, в резултат на което са увеличени с 1000 местата за настаняване в центровете, нищо друго. Да не би да са създадени нови, по-добри убежища? Да не би контролните органи по границата да са засилили своята дейност? Да не би администрацията да е била по-подготвена, или пък обществото – информирано? Не, но и днес сред мотивите виждаме проблема с бежанците, отнесен като аргумент за недоверие към нас. Тъкмо управлението, което допусна най-сериозния пробив в системата за сигурност, довел до жертви на терористичен акт на наша територия, да иска вот на недоверие, е не само проява на странна политическа активност. Госпожи и господа народни представители, аз обаче имам отговор на въпроса защо сред мотивите не виждаме отбраната и военната сигурност като част от анализа на сектора „Сигурност“. Защото сред големите провали с дългогодишни последици е тъкмо отбраната. При приземена авиация, при авиационни средства, използвани като таксита на властта, при слепи и глухи двойни кораби, при замръзнали бойни машини и при униформи втора ръка за военнослужещите, как ще повдигаш темата?! При пълния хаос на договорите – над 200 договора в момента са в Министерството на отбраната, се оказват невалидни. При неизяснени отношения с фирми, купили боеприпаси и военно имущество, за които плаща Министерството на отбраната, при грозящи ни санкции заради безхаберие относно задълженията да освобождаваме радиочестотния спектър. Дали да се спирам върху резултатите от дейността на директор на изпълнителна агенция, за който е допуснато да се вихри само защото по партийна линия се оказва началник на своя министър? Едва ли е необходимо! Или на фона на първия от много години протест на военнослужещи при предишното управление, как би изглеждала темата за недоверие към нашето правителство?! Не че това би спряло колегите от Парламентарната група на ГЕРБ, но съм сигурен, че е задействал някакъв инстинкт. Да не говорим за напрежението и несигурността, които са сред негативните резултати от предишното управление, определящи като цяло атмосферата във Въоръжените сили. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Всичко, казано дотук, ми дава основание да посоча, че вотът е не просто неуместен, той е несъстоятелен! Той издава повърхностно отношение към тази проблематика, говори за несериозен подход по темата за сигурността и с основание би бил отхвърлен. Благодаря Ви за вниманието. изказаха господин Мерджанов, господин Ципов и господин Камен Костадинов от трите парламентарни групи. Господин Асенов желае да вземе отношение. Заповядайте, господин Асенов от Парламентарната група на Заповядайте, господин Асенов Искам да взема отношение относно вота на недоверие, но не в смисъла на прехвърляне на топката кой е по-виновен, защото, както виждаме, проблемите в

Там населението е подложено на невероятни изтезания, унижения, неспособност да защити собствената си чест и достойнство - в такова състояние са поставени хората. Върху българския народ там се осъществява геноцид вече 25 години, който не прекъсва – нито с предишното правителство, когато ГЕРБ не си свърши работата, нито с по-предишното – на тройната коалиция, когато също нищо не се свърши, нито с по-предишното и с по-предишното.

И най-страшно е, че полицията обичайно избягва да се намесва в тези ситуации, особено в по-малки и отдалечени селища, както и при пострадали възрастни хора. Ако въобще има задържани, циганите се разпитват и после тихомълком ги пускат да си ходят. Разследването се закрива поради изтичане на давност и така нататък, и така нататък. Тази безнаказаност още повече стимулира престъпността. В този смисъл мисля, че държавата трябва да направи своето

и според мен устна разпоредба да не се закачат определени хора, групи и етноси заради криворазбрана евроинтеграция, криво разбрани правозащитни организации, които са с неясно финансиране отвън и които на практика вместо да защитават права, нарушават правата на останалите. В този смисъл, искам да кажа, че проблемите не са само в Коиловци, не са само в Мечка, не са само в Малорад, в така наречените „медийно отразени случаи“. Тези проблеми са и в Борован, и в Харлец, и в Бутан, и в

българското население изчезва и един от основните фактори – неспособността да защити собствения си имот и собственото си достойнство. Наскоро бях на гости в село Бутан, където един старец ми обясни, че миналата година

да ходи и се храни при тях. Там все пак има жив човек, който си брани по някакъв начин собствеността. Това е човек, ветеран от войната, живял достойно цял живот, а сега е поставен на границата на биологичното си оцеляване, тук не говоря за унижението, което е претърпял. Това е само емблематичен случай, Вие сами знаете, че това е масово явление. В този смисъл, искам да потвърдя това, което сме внесли като законодателна инициатива, в перспектива също ще настояваме на това и повторно ще го внесем: когато човек се защитава в собствения си имот, да има право да използва огнестрелни оръжия.

От Парламентарната група на ГЕРБ има ли желаещи да се изкажат? Заповядайте

господин министър, господин вицепремиер, господа министри! Днес е денят, в който трябва да си зададем въпроса в какво състояние се намира личната сигурност на българските граждани и каква е ролята и отговорността на правителството, респективно на Министерството на вътрешните работи. За съжаление, моментната, реална ситуация не е никак добра. Примери в тази посока имаме от последните няколко дни: вчера сутринта – разстрел; в събота – двама простреляни; снощи – тежък грабеж в Свиленград на 200 хил. лв. хил. лв. Явно обявените предварително мерки, вместо да въздействат възпиращо, са подействали стимулиращо на криминалния контингент. Дано изпатилите през миналата година от върлуващата битова престъпност български граждани бъдат пощадени през новата 2014 г. от криминалните структури.

до краен предел и трябва да противодействат на този тежък бич. Тенденцията, която много ясно се разкри през 2013 г., очертава две насоки. Първо, константно нарастваща престъпност, тоест всеки месец по малко, а през месец януари 2014 г. всеки ден по много. И тук мога да илюстрирам от тази сутрин

некачествени разпореждания и желанието да се работи в полза на обществото. Уважаеми колеги, по-голяма част от престъпленията в страната

да изпълняват ролята, не звучи добре, но на парламентарна стража. Несъмнено, че българската полиция работи в много тежка обстановка. Това, че не им се отдава достатъчно добре, е управленски проблем. Тоест, има или некачествено, или некомпетентно управление на процесите в МВР. Защото става въпрос за управление на цял комплекс от дейности, които трябва да гарантират качествения продукт на полицейската работа от обучението до подготовка, преквалификация, ако щете дори и до тактическо управление на конкретни полицейски операции. И накрая, ако направим една снимка на престъпленията през началото на 2014 г., веднага възниква едно усещане за безвластие, безконтрол и нагло разгащване на полицейския контингент. Усещане за безсилие или нежелание за качествен полицейски мениджмънт за налагане на превантивни мерки преди наказателните такива. Благодаря.

Господин Нунев, не бяхте достатъчно изчерпателен. Нищо не споменахте за отчета на МВР и за интерактивната карта. Моля Ви в дупликата да засегнете това.

Господин председател, колеги, преди няколко седмици беше годишният отчет на Министерството на вътрешните работи за резултатите от 2013 г. Професионалното ръководство отчете редица показатели, от които два ме впечатлиха. Първото е намаляването на битовата престъпност в рамките на статистическата грешка, което е било голям успех за МВР. Аз конкретно не зная какво се крие зад тази статистическа грешка, но виждам две неща: първо, все по-често обезверени граждани не сигнализират полицията за извършени спрямо тях престъпления; второ, за всички, които са вътре в темата, е известно, че полицейската статистика може да бъде манипулирана. Говорихме и за новата философия. Каква нова философия е да създадеш извънщатни сътрудници по подобие на доброволните отряди на трудещите се преди 1989 г.? Каква нова философия е да претендираш, че въвеждаш гъвкаво разпределение на полицейските сили, като такова винаги е съществувало. Разликата е, че сега това ще се извърши само с модерна интерактивна карта на престъпността в страната. Например, полицаите в град n съставят и изготвят интерактивна карта всеки месец. И какво мислите отчитат по нея? Всеки месец едно и също – отчита се, че в областния център град са извършени повече престъпления от общинския център. Тук да виждате нещо ново? Аз не виждам нищо ново в това. Така че по-важното е това, което липсва. Липсва изградена стройна система за превенция на престъпността. Липсва изградена система за близост на полицията до хората. И в никакъв случай не трябва повече да допускате българската полиция да се противопоставя на гражданите – нещо, което наблюдаваме в момента.

когато преди няколко дни се заговори, че Парламентарната група на ГЕРБ смята да внесе вот на недоверие в сектора „Сигурност”, не го приех достатъчно сериозно. Смятах, че това е блъф или парола, която се дава в някаква грешна посока. Мнозина си задават въпроса: сега защо вот на недоверие в тази сфера и каква може да бъде истинската цел на този вот? Защото съм убеден, че в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, правителството на ГЕРБ сътвори толкова безобразия, че трябва да мине доста време, за да могат нещата да се урегулират. Все пак е логично да се мисли, че скритата цел не е падането на кабинета Орешарски, а нещо друго. Неслучайно вотът на недоверие не е подписан от господин Цветанов. На езика на спорта този вот превръща бившия министър на вътрешните работи в една боксова круша днес. В съчетание с ефекта от заведените дела срещу него, очевидно става дума за по-сериозни неща, свързани с действията на неговите колеги. Времето ще покаже дали тези предположения са основателни. Да се върнем към вота. Първият и основен акцент, с който се мотивира поисканият вот на недоверие, е, че реформата в сектора за сигурност е дискредитирана. Вносителите на вота акцентират, че промяната в някои основни закони в сектора за сигурност, като Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за Държавната агенция за национални сигурност, Закона за специалните разузнавателни средства са плод, цитирам, на предварително задкулисно взето решение, за да се обслужи политико-икономически олигархичен кръг. Няма нищо по-невярно от тези голи твърдения, неподкрепени със сериозни факти и аргументи в мотивите. За да се дискредитира реформата в сектора „Сигурност”, трябва да са налице няколко предпоставки. На първо място, МВР и службите за сигурност да са нестабилизирани и в работата си да потъпкват законите. На второ място, служителите да са демотивирани и случайно и формално да изпълняват задълженията си или да бездействат. На трето място, МВР и службите за сигурност да не функционират и да не защитават националната сигурност. Кои от тези обстоятелства са налице? Нито едно. Що се отнася до реформата за сигурност, трябва да кажа, че тя продължава на приливи и отливи през всичките години на прехода. В това отношение е вярно, че посоката и същността на реформите се определят от националните приоритети и най-вече от бързо променящата се среда за сигурност. И още нещо. Реформата в сектора „Сигурност” е комплексен въпрос, който обхваща политиката в областта на сигурността, нормативната уредба, структурите, организацията на работа, функционирането и не без значение – ресурсното обезпечаване. Като цяло реформата буксуваше и това неизбежно доведе до няколко пробива в системата за национална сигурност. Най-тежкият удар, който България понесе като държава, беше терористичният акт на летище Сарафово, при който загинаха български и чуждестранни граждани. Във връзка с този случай България влезе и дълго време присъства в информационните емисии на международните агенции. Това показва доколко ефективно е функционирала системата за национална сигурност в този период. Правителството на Орешарски полага усилия за преодоляване на наслагваните проблеми и слабости в сектора за сигурност. Взети са необходимите законодателни и организационни мерки за укрепване на МВР, на службите за сигурност и за повишаване на ефективността от тяхната работа. Разбира се, има още какво да се прави, за да може секторът за сигурност да бъде надежден гарант за вътрешната сигурност и обществения ред. Предприети са и някои конкретни мерки за укрепване на разузнавателните служби и повишаване качеството на информационния продукт. Те са тези, които даваха сигнали за терористичните заплахи, на които правителството на ГЕРБ не обърна достатъчно внимание. Те предоставиха над 100 информации за бежанския поток и кога ще достигне в България, как да се готвим за това тежко предизвикателство. Сега разузнавателните служби насочиха своите усилия в кризисните райони, потърсиха нови източници на информация, активизираха сътрудничеството си с партньорските служби. По причини от чисто политически характер ГЕРБ отмени § 12 от Закона за досиетата, който защитаваше разузнавачите от средния ешелон. В ръководството на ГЕРБ си бяха въобразили, че по този начин като сътрудници на разузнавателните служби ще излязат представители на политическия опонент и така те ще бъдат изобличени като лоши. За голямо съжаление, и държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев, който по Конституция е призван да бъде обединител на нацията, забравяйки своето комсомолско минало и партиен произход, за да се представи като антикомунист и да се хареса на своите покровители, за пореден път в обръщението си по повод Деня на почит към жертвите на комунизма нападна служителите на специалните служби. Вторият акцент на внесения вот на недоверие на кабинета Орешарски, записан в мотивите, е, че промените в ДАНС са опасност за демокрацията. колкото и усилия да положих, за да открия, цитирам: „с какво промените в ДАНС са застрашили българската демокрация и как те са се превърнали в опасен инструмент за политическо и икономическо въздействие, в опасно оръжие, неподвластно на демократичните процедури на контрол”, не успях да намеря нито един смислен аргумент в дейността на агенцията в подкрепа на тези тежки обвинения.

Спирам дотук, без да се ровя в миналото и да навлизам в детайлите, защото те са добре известни. Уважаеми колеги от ГЕРБ, няма смисъл да плашите хората с ДАНС и да нападате нейното ръководство. Това, което Вие сега правите, е все едно „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!”. Нека да припомня, че в Комисията за контрол върху специалните служби са гостували многократно председателят и заместник-председателите на ДАНС докладваха по различни въпроси. Комисията проведе изнесено заседание в сградата на ДАНС. Изслушахме доклади, поставихме много въпроси, чухме техните отговори. Не си спомням нито един от членовете на комисията от квотата на ГЕРБ да дава подобни оценки и квалификации на ДАНС. Сега четем в мотивите толкова крайни и уронващи престижа на агенцията оценки, че аз лично се чувствам неловко от всичко това. Излиза, че са забравени подслушването и изтичането на информация по време на Вашето управление. Излиза, че са забравени подслушването и изтичането на информация по време на Вашето управление. Не беше ли министър-председателят Бойко Борисов, който се заканваше, че ще разформирова ДАНС? Или пък често говореше: „наредих на ДАНС”, „поръчах на ДАНС”, „възложих на ДАНС”! Свидетели бяхме на бавното и мъчително рушене на ДАНС основно чрез кадрова и финансово-материална недостатъчност, безпринципни политически уволнения, и кадрови решения в това число, в средното и под средното равнище. Налице са и други безспорни факти за периода 2009-2013 г.: серията полицейски безобразия около убийството на Мирослава в Перник; вицепремиерската безпомощност около парашутистите край село Коиловци; недопустимо и безпрецедентно пребиваване на вътрешния министър в чужбина 21 дни без прекъсване; арогантно организиране на среща с представители на сирийската опозиция в Правец; използване на летателната техника на Авиотряд 28 като таксита; безобразно управление на системата при бедствия, аварии и катастрофи, и най-вече финансовия, човешкия и материално-техническия ресурс; кръщаването на полицейски операции с имената на съдии; гаврата с медицинското съсловие. Специално внимание заслужава въпросът: защо толкова Ви притеснява излизането на ГДБОП от МВР и вливането му в ДАНС? Толкова ли е къса паметта на авторите на вота, или може би страдат от политическа амнезия, че забравиха много бързо недопустимите деформации в тази толкова важна специализирана служба? Всички знаят защо си отиде Станимир Флоров и защо сега е на вниманието на следствените органи! При управлението на ГЕРБ ГДБОП загуби облика си на национална служба, държавните интереси останаха на заден план. Тя беше превърната в частна, която защитаваше частно-корпоративните интереси на ръководството на ГЕРБ. Затова беше съвсем наложителна тази промяна. Тя беше извършена с цел да се ликвидират деформациите, а борбата с организираната престъпност да заеме полагащото й се място в системата за национална сигурност. Като аргумент за поискания вот на недоверие в мотивите от неговите вносители се посочва промяната на процедурите за прилагането на СРС, която водела, цитирам, „до нови дефицити и опасности”. По този въпрос каквито и остри епитети, думи да използваме, за да охарактеризираме прилагането на СРС-та при управлението на ГЕРБ, ще са верни и справедливи. Фактите са много и добре известни на българската общественост. Известни са и заведените дела за подслушването през този период. Сложи се край на безконтролното използване на СРС и масовото подслушване на политици, министри, депутати, магистрати и журналисти.

сравнение с 2012-а, подслушванията са намалели повече от два пъти. Към края на 2012 г. исканията за ползване на СРС са били 5300, а към 31 декември са намалели на 2247. Със сформирането на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства се надяваме значително да се подобри и контролът по използването на СРС. Бюрото за контрол на СРС вече пристъпва към информиране на българските граждани, които са били незаконно подслушвани. В заключение, исканият вот на недоверие на правителството на Пламен Орешарски е немотивиран и неаргументиран. Затова призовавам народните представители да го отхвърлят, което ще е израз на доверие както в правителството, така и в структурите в сектора за сигурност. Благодаря. (Ръкопляскания от

Заповядайте, господин Ерменков моля, приемете тази реплика като призив ако не за милосърдие, то поне за малко съчувствие към бившия вицепремиер и министър на вътрешните работи. И ме разберете, защото на него не му е никак лесно по две прости причини! причини! Първата е следната. Знаете ли наистина колко боли, когато лидерът на партията, чиято структура всеотдайно си изграждал, собственоръчно те качи на шейната, плесне те по гърба за „добър път” надолу по заледения улей (ръкопляскания от КБ и ДПС) и вместо да седи тук, за да седи с теб и да ти оказва поне морална, ако не някаква друга подкрепа, да носи отговорността с теб, се наслаждава на зрелището от някое друго, може би по-удобно място?! Има една втора причина. Колеги, знаете ли колко боли, когато си задаваш въпроса: колко от 87-те подписали пасквила, наречен „вот на недоверие”, са го направили не срещу правителството, а като акт на лично отмъщение към самия теб?! Отмъщение за натиска и шантажа, с които си ги държал в подчинение, за да гласуват угодните за шефа решения! Боли, разбира се, много боли! Но това, надявам се, е отрезвяваща болка. Може би даже да е оздравяващата болка на осъзнаването къде си бил,

Възползвам се от правото на лично обяснение за това, че не съм подписал мотивите за този вот. (Провиквания от КБ.) Мога да Ви кажа, че нямаше как да ги подпиша, защото по това време бях поканен в Мюнхен на Петдесетата юбилейна конференция за сигурността

Ако това смятате, че е отстъпление от моите принципи за вот на недоверие към правителството и към секторната политика „Сигурност”, заявявам категорично, че гласувам с две ръце, за да може действително да се нормализира страната. А що се касае до това дали боли – имаше един заместник-председател на Движението за права и свободи, заместник-председател на българския парламент (ръкопляскания от ГЕРБ), който точно в качеството си на такъв се заканваше да ни боли, когато ни вадят зъбите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Цветанов. Уважаеми народни представители, да продължим нататък. Предлагам да поканим проф. Станилов, ако има готовност, за изказване. Заповядайте за изказване – народният представител Станислав Станилов. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Моето изказване, както обикновено, ще бъде кратко. Искам само като начало да припомня, че този дебат, който водим в момента, и се води вече 23, 24-та година поред. Този дебат за националната сигурност никога не е слизал от дневен ред. Каква е причината да бъде така? Причината е либералният модел. Може да съм скучен, може да се повтарям, но това е истината. Погледнете наказателното законодателство на какво прилича – пълен либерализъм: ниски наказания, малко места за лишаване от свобода, малко места – препълнени затвори, препълнени килии и така нататък, и така нататък. Затова по улиците се разхождат и четем в медиите съобщения, че някой си бил арестуван с арестуван с 10-12 висящи присъди и така нататък, и така нататък. Всички хора, които трябва да бъдат изолирани от обществото, заради тяхната престъпна дейност, всички тези хора се разхождат свободно по улицата и това е всъщност едно явление, на което никой не може да отговори как може да се да се противопоставим. Дали през всички тези 23 години е имало корупция, дали не е имало, дали е имало битова престъпност, дали не е имало знакови престъпления? А, едното, което беше прекратено, и то по времето на ГЕРБ, това бяха знаковите убийства, само че господин Цветанов много се гордее с това, но аз си мисля, че в никой случай той няма заслуга. Заслугата е просто на един процес в обществото, при който една силова групировка се саморазправи с друга и затова тези убийства приключиха. Това, ако можете да го приемете, е в кръга на шегата. Ако аз искам вот на недоверие в сектор „Сигурност” от това правителство, ще имам един-единствен мотив и мотивът е следният: месеци наред в България се прави организиран опит да бъде свалена с метеж законно, конституционно избраната власт. Този проблем се обсъжда само на горно, повърхностно ниво. Той не се обсъжда в дълбочина и всички мълчат по въпроса: кой стои в дъното на това? Кой организира целия този метеж? Чии интереси този метеж обслужва, лицата, които го организират, и лицата, които плащат? Това трябваше да разкрие Министерството на вътрешните работи и всички органи за сигурност в България по съвкупност. Тези хора отдавна трябваше да отидат на съд, защото са престъпници по смисъла на Закона за митингите и шествията най-напред. Защото всички протести нарушиха до основа разпорежданията на този закон. Те бяха незаконни. Те бяха престъпления в закона – този, който престъпва закона, се нарича „престъпник”, а тук от трибуната някои ги наричаха „герои” и викаха срещу залата. Викаха следното: „Страх ли Ви е, а? Страх ли Ви е?” Тук се крие, тук е заровено кучето, както казва една стара българска поговорка, затова аз мисля и пак ще повторя, ако някой иска вот на недоверие в сектор „Сигурност”, за това трябва да се иска вот на недоверие. Защото, уважаеми колеги, хората, които се опитаха да вземат за заложници народни представители в самата сграда на Народното събрание и във въпросния автобус в онази адска нощ как могат да бъдат наричани хора, които взимат заложници? Те се наричат „терористи”, господин министър! Терористи се наричат! За тероризъм знаете какви са присъдите и международната общност, международното право как ги съди. Навсякъде, във всяка държава, хора, които се опитват да разрушат държавната власт и по нашата Конституция се наричат „престъпници” и се съдят. Но тук никой не ги съди, всеки затваря очи. Може би от политическа коректност. Виждате ли как минава политическата коректност – тръгва от циганската престъпност, която е най-ниско ниво, и стига дотам – до организирания метеж за сваляне на конституционната власт.

Вземам думата в качеството си на председател на Комисията по отбрана в Четиридесет и второто Народно събрание и един от отговарящите за сектора „Сигурност” на политическо ниво в Движението за права и свободи. Не приемаме обвиненията и мотивите за вота, за някаква дискредитирана реформа в сектора „Сигурност”. За каква реформа става дума, като не е приет закон за управление на системата за защита на националната сигурност, не са приети законите за МВР и специалните служби, уважаеми колеги? Ако се говори за реформа на парче, то това бе реформата в сектор „Сигурност” по време на управлението на ГЕРБ. Тогава се създадоха структури, за да могат да се назначат всички познати на управляващите в тях. Тогава се сменяваха цели направления и се подменяха изявени специалисти, експерти, със свои хора. Само за пример ще дам реформите в ДАНС по време на Вашето управление, когато бяха изхвърлени почти всички служители от военното контраразузнаване и се замениха с Ваши верни хора. Вие преобразувахте известната на всички у нас и по света „Гражданска защита”, членка на Международната организация, като я преподчинихте на „Пожарна безопасност”. Откъснахте я от органически свързаната с нея линия на Сменихте цялото й ръководство и я лишихте от структурите в областите и общините. После търсите кой е виновен за наводненията в Бисер, за забавената реакция при аварии, защо мостове и язовири по цялата страна са в критично състояние и така Сладникавият Доклад за националната сигурност, който не бе приет, не може да заблуди обществото и специалистите в тази област. Защо не включихте в мотивите си и този въпрос? Правителството на господин Пламен Орешарски се опитва да изправи реформата в сектора „Сигурност”, да отстрани излишните структури и да обедини тези с дублиращи се функции, иска да изчисти от пренатовареност със задачи Министерството на вътрешните работи и да го ориентира към основната им дейност – обществения ред, където е слабото ни място от години, към това полицията да се възприема като помощник и защитник на гражданите, не като репресивен орган. Затова се извършват тези промени, защото гражданите искат по-голяма сигурност. Службите от сектор „Сигурност” се създават, за да дадат повече сигурност на гражданите, а не да обслужват партийни, групови и корпоративни интереси. Реформата в сектор „Сигурност” тепърва започва, уважаеми колеги, и за дискредитирана такава не може да се говори и това да е причина за вот на недоверие. Дискредитирана е реформата, започнала при ГЕРБ, ако трябва да говорим за такава. Тя превърна до голяма степен сектор „Сигурност” в система, която генерира несигурност. Основните ключови фактори на сигурността са не само са не само вътрешните заплахи, на които акцентира настоящият вот на недоверие, като битова и организирана престъпност, нелегална миграция и трафик на хора. Такива заплахи са и тероризмът, и религиозният екстремизъм, данъчните и финансови престъпления, прането на пари, бедствията и извънредните ситуации. На всички в тази зала е ясно, че проблемите в тази област до голяма степен са наследени от предходното правителство и сега ние показваме воля да решим този изключително важен за обществото проблем. Ние се опитваме да поправим пропуските на предишното управление, да създадем, първо – ясна концептуална рамка и модел на сигурността, на основата на който нормативно да се уредят устройствените закони за Националната разузнавателна служба,

Един от основните приоритети на националната сигурност е укрепване на държавните институции и приближаването им до проблемите на обикновения човек. Категорично трябва да се разбере, че тази задача може да се осъществи само ако вниманието към държавните служители бъде поставено на преден план. Системата за управление на човешките ресурси трябва решително и недвусмислено да дава път на образованите, можещите, амбициозните и лоялните служители на държавата. Необходима е прозрачност, конкурсност и равенство на шансовете за реализация на всички български граждани. Образованието и обучението на цялата администрация, повишаване квалификацията на ръководния персонал трябва да осигурят интегритет, висок морал, гъвкавост и ефективност на политиката на съчетаване на европейските изисквания, националните приоритети и интересите на обикновения гражданин. Това е бъдещето и само така ще върнем доверието на хората към службите и целия сектор „Сигурност”. сектора за сигурност това означава продължаване процеса на институционално укрепване на службите за сигурност чрез адекватни на функциите им способности, развиване на способностите им за ранно предупреждение за рисковете и заплахите за сигурността на страната и превръщането им в надежден и компетентен партньор на аналогичните структури на Европейския съюз и НАТО, подобряване на оперативната им съвместимост с компетентни структури от други страни в Европейския съюз, като цялост за превенция и ефективни действия при кризи и заплахи. Успехът на това в значителна степен зависи от способността ни да превърнем официалните служби в активни, настъпателно мислещи и действащи институции, базиращи цялостната си работа на високопрофесионален, текущ и стратегически анализ. Ключов момент в това отношение се явява информационното интегриране на разузнавателната общност. Такъв подход ще доведе до ресурсно обосновани и резултативно насочени инициативи със значителен принос в борбата срещу глобалните рискове и заплахи. Това е нашата крайна цел и съм убеден, че така мислят болшинството от нас и от гражданите на тази страна, защото това е в интерес на държавата и ще доведе до реализиране на нейните стратегически цели и интереси. След тези разсъждения ми е по-лесно и ако позволите, ще премина към другия мотив – битовата престъпност. Ще бъда съвсем кратък, но поне да бяхте погледнали фактите, преди да искате вот на недоверие, а те красноречиво говорят, че няма никакво осезателно увеличение на битовата престъпност. Чухме го от данните на министър Йовчев. Ще напомня на народните представители за доклада на Центъра за изследване на демокрацията на тема „Динамика на конвенционалната престъпност през 2012 г.”, в който се казва, че в сравнение с данните след влизането на България в Европейския съюз, през 2010 г. има рекордно ниска латентност и високо докладване за престъпления, докато през 2012 г. има тотален срив на този показател. удачен индикатор за доверието на хората към МВР. По време на управлението на ГЕРБ в обществото витаеше усещането, че полицията не иска и не може. При новото ръководство на МВР институцията се ползва с по-висока обществена подкрепа, хората търсят полицията, не се страхуват да докладват, латентната престъпност намалява и това е най-голямата причина за тази разлика в цифрите. Битовата престъпност като мотив за вота на недоверие е, меко казано, безочие. Нарастващата битова престъпност е факт още от началото на прехода и не е ново явление за нашата страна, което ескалира още повече след икономическата криза, но, за съжаление, тази тема беше надценявана години наред и се разглеждаше по-скоро като социален проблем, който няма как да се контролира. В тази връзка прави чест на министър Цветлин Йовчев, който преди няколко месеца пръв от всички свои предшественици призна, че битовата престъпност застрашава националната сигурност на страната и впоследствие това стана приоритет № 1 за дейността на МВР за 2014 г. И от тази негова честност Вие направихте извода, че нарасналата битова престъпност може да е причина за вота на недоверие. Не е честно, уважаеми колеги! Ръководството на МВР предприема решителни мерки за ограничаване на битовата престъпност, не е само включването на жандармерията в тази основна дейност. Очевидно е, че вече не става въпрос за поредния стратегически документ без практическа стойност, а за пакет от мерки, насочени срещу битовата престъпност. Настоящото ръководство на МВР доказа, че може да се справи по отличен начин даже и в екстремни условия – в условията на бежански натиск и организирани протести.

С този вот на недоверие ГЕРБ показа, че не може да формулира истински мотиви и за нас е ясно, че правителството на Пламен Орешарски води ясна и правилна политика за измъкване на страната от кризата, в която я вкарахте.

за да се спъне работата на правителството, се опитвате отново със същата цел чрез този вот да се спре съзидателната дейност на правителството, което се опитва да сложи ред в тази държава, и да ни хвърлите отново в хаоса, от който вече излизаме. Няма да стане! този Парламент има достатъчно отговорни народни представители, които ще се съобразят с националния интерес и ще предотвратят вкарването на страната в парламентарна и политическа криза. Благодаря Ви за вниманието.

Моля Ви се, желае човек – желае, не желае – не желае. Давам думата на господин Златко Тодоров, който заяви преди това желание за изказване. Заповядайте, уважаеми господин Тодоров. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Ще взема отношение отново по темата за битовата престъпност, за която стана дума и преди малко, но за да кажа какво не направи правителството Орешарски и защо е провал тази политика по отношение на битовата престъпност. Какво заявихте в началото на Вашето управление, господа министри? Заявихте, че това е приоритет, за който Вие ще се борите с всички сили. Какво направихте обаче? Първите Ви действия бяха да уволните директорите на областните дирекции на полицията – началниците на районните полицейски управления. Вместо да изпратите патрулните коли да охраняват по малките населени места, Вие орязахте лимита за гориво на тези автомобили. Вместо да засилите полицейското присъствие, Вие орязахте щата на полицията. Вместо да осигурите ред и спокойствие в тези населени места, Вие предпочетохте да осигурите реда и спокойствието на министрите от Вашето правителство. За Вас беше по-добре да осигурите охраната на белия автобус и на депутатите от управляващата коалиция от протестиращите, отколкото да осигурите спокойствието по малките населени места. Затова и картината в тези населени места е следната. Всяка сутрин ние сме свидетели, и то не през минали години, а по време на Вашето управление, за обири в офиси на банки, в офиси на фирми, за ръст на кражбите на автомобили, за ограбени, бити, насилени възрастни хора – нашите майки, бащи, баби и дядовци, по малките населени места. Затова всички тези неадекватни Ваши действия могат да се окачествят с една дума, а именно провал в тази политика. На фона на всичко това, Вашето прокламиране на този един процент намаление на битовата престъпност не е за радост и за хвалби. Искам да Ви кажа, че това, което всъщност Вие направихте, направихте анализ на средата за сигурност там. Там какво направихте? Открихте топлата вода. Открихте, че има икономическа криза, открихте, че има безработица, открихте, че има неквалифицирани, необразовани хора, открихте, че има маргинализирани групи и това са все фактори, които оказват съществено влияние върху битовата престъпност. Искам да Ви кажа, че не е необходимо седем или осем месеца, за да установите това нещо. Ако бяхте отишли в едно малко населено място, всичко това щяха да Ви го кажат и можехте да вземете адекватни мерки още на момента. Какви мерки обаче взехте? Казахте, че ще пренасочвате силите на полицията и жандармерията в местата с най-голяма битова престъпност. Защо чак сега? Досега защо не ги пренасочихте?! Ще профилактирате лица, съпричастни към криминалния контингент. Досега какво правихте, не ги ли профилактирахте тези лица?! Може би едно от тези лица е същото, което простреля вчера криминално проявено друго лице. Ще проверявате лицензирани площадки за метали – оказиони, заложни къщи. Досега не го ли правихте, нямаше ли кой да разпореди тези неща да бъдат направени?! Ще организирате взаимодействие с охранителните фирми и с кметовете на населени места. Това също трябваше да бъде направено досега, а не да чакате да направите анализ, за да може да вършите тази дейност. Всички тези въпроси, господин Орешарски, водят до един извод – досега нищо не е направено по тези въпроси, което ясно показва, че политиката Ви на противодействие на битовата престъпност е пълен провал.

Господин Тодоров, не сте напълно прав. Един от основните проблеми, че има ръст на битовата престъпност, особено в малките населени места, това е ръстът на безработицата в страната особено от началото на тази година. Ще Ви дам един пример. Миналата година в област Враца работеха над 6 хил. човека по Оперативна програма „Човешки ресурси”, включително в най-малките населени места, където няма друг бизнес. Ние дадохме на кметовете на Хайредин, на Борован, на Малорад, където в момента има крещяща битова престъпност – дадохме им бройки. В Малорад, където хората не могат да спят, имаше 200 човека, които работеха по тези програми. Увеличаващата се безработица води до тази престъпност и до тези битови проблеми на хората в малките населени места. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е истината, господин Тодоров! Благодаря Ви, господин Младенов. Ложата без реплики! Имате право по всяко време да се изказвате.

Благодаря, господин председател. Господин Младенов, напълно съм съгласен с това, което казахте Вие и веднага ще го подплатя с факти. В самия анализ за средата за сигурност е посочено какви са факторите. Именно един от тези фактори е безработицата. Само че Министерството на вътрешните работи има коренно погрешна концепция – че си е самодостатъчно и самό то ще се пребори с битовата престъпност. Уверявам Ви, господин вицепремиер, че това е напълно погрешно и няма да доведе до резултати в дългосрочен план. Какво имам предвид? Това, което каза и господин Младенов – колкото повече има работни места, колкото повече има инфраструктура, колкото повече фирми работят – Вие сами знаете, че толкова повече хора ще намерят работа в тези населени места, което косвено влияе и върху битовата престъпност. Само че тук лъсва още един факт на лицемерие, господин Младенов, и това е, че в проектите, които бяха разпределени и защитени само преди няколко дни пред министрите, така загрижените министри за Северозападния район, за област Монтана, откъдето и аз съм народен представител... Малорад не е в област Монтана, господин министър, аз говоря за област Монтана, сте отпуснали малко по-малко от 2 милиона, за да развиете този Северозападен край – на три общини от общо 11 общини. Това говори единствено за лицемерие по отношение загрижеността на вътрешните работи нито ще доведе инвеститори, нито ще образова хората, нито ще ги квалифицира. Единственото, което може да бъде направено, това е да бъдат квалифицирани и обучени тези хора, да намерят работа, но не и от МВР. Затова, пак казвам, не сте самодостатъчни и този проблем е не само на МВР, той е социален. Така както Вие подхождате, няма да решите този проблем, господа министри. Благодаря. (Ръкопляскания от Други желаещи за изказвания има ли от парламентарните групи? ГЕРБ има

Доста време отделихме днес да обсъждаме нещо, което не съществува. България няма национална сигурност, дами и господа, и то от 25 години. От 25 години тече процес на подриване, ерозиране и ликвидиране на българската национална сигурност, включително и чрез подходящо законодателство. Неотдавна беше нанесен поредният удар на системите за национална сигурност на България със закон, който продава българско гражданство срещу депозит от един милион в банката. в банката. Показната операция, която наблюдаваме от последните 24 часа на Министерството на вътрешните работи – съвместна между полиция и жандармерия, ясно показва, че и това правителство си дава сметка, че циганската или битовата престъпност по селата, която, разбира се, е етнически детерминира, е заплаха за националната сигурност. Само че, ако не беше внесен вот на недоверие, нямаше да има и операция, нали господин вицепремиер?! Значи можело! Само че го правите едва когато някой подаде вот на недоверие срещу Вашето правителство. Разбира се, Партия „Атака” е на мнение, че вътрешният министър и вицепремиер не се справя със задълженията си по осигуряване на националната сигурност и вътрешния ред в страната.

макар че те идват от Турция, където няма никакъв военен конфликт и където техният живот, права и свободи са били гарантирани. Последният случай, който доказва

терористи, някакви убийци, или пък черни африканци, които виждаме, е буквално от петък. В петък около 18,30 ч. в заведението „Глобус” на бул. „Сливница” в района на кв. „Илинден”

Ако беше попаднал малко по-надолу във врата, ударът щеше да бъде фатален. И Вие питате защо ги наричаме главорези?! Ами как да наречеш човек, който реже глави? друг синоним, по-политически коректен не ми е известен. Но това е половината от историята. Оказва се, че въпросният Мазен Жауад е дошъл в България наистина като бежанец, бягайки от Сирия, където е убил митничар и е трябвало да лежи 18 години за убийството плюс още няколко години за икономически престъпления. Но и това не е още краят на историята. След като му е било отказано българско гражданство, той е кандидатствал за постоянен статут от името Али Жауад – иракчанин, въпреки че е сириец. Това ни разказаха от сирийската общност. Ето, това са Вашите превантивни мерки, господин вицепремиер. Така Вие пазите българското население. Партия „Атака” неведнъж е призовавала за смяна на вътрешния министър и за назначаването на човек, който разбира от национална сигурност и полицейска работа.

Това би означавало в рамките на една календарна година ние да дадем възможност не на някой друг, а на Росен Плевнелиев – президентът, избран с измама, да си състави втори служебен кабинет, който да проведе евроизборите. Това би било груба, фатална политическа грешка, която ще има тежки отражения върху съдбата на България. Защото каква е алтернативата? Добре, този кабинет не се справя с националната сигурност, която между другото отдавна не съществува, дори и само заради протурската политика, която се провеждаше през последните 25 години. Каква е алтернативата?

Този вот започна с изтъркания шлагер за Делян Пеевски. Нали така? Груба грешка беше, грозна, омерзителна, но той се водеше шеф на ДАНС само 24 часа някъде в средата на юни. Оттогава не е. Няма ли да изтъкнете

Знаете, че, бидейки културен министър, той е един много културен човек. Цялото му изявление е изпъстрено с грозни псувни, които ще спестя на изнежения слух на народните представители. представители. Господин Вежди Рашидов каза на 6 август миналата година: „По мое време господин Борисов направи голяма грешка. На него му трябваше медиен комфорт, затова оставиха българските пари да минат през оная банка, защото, ако не минат през оная банка, те ще минат през друга банка, а парите не могат да висят във въздуха.” Просто гениално съждение. „Това са на Доган вестници. Ако смятате, че този фес не Ви управлява, селски от Дръндар, то това Ви е нацията циганска на 1300 години да Ви …” и така нататък. Следователно какво е станало?

Господа и дами, падналият няма приятели. Вие паднахте от власт и човекът се преориентирал. Какво искате от него? Аз не мога да разбера!? Второ, понеже ставаше дума за трафик,

„Поради структурни реформи на ГЕРБ в Агенция „Митници” отделът, който досега се е занимавал с наркотрафика, на практика е закрит”. Та затова американците дойдоха и през април 2012 г. откриха офис на ДЕА.

с 50 килограма хероин и списък с 200 имена и личните данни на преселници в Турция. Оказа се, че той е бил официалният преводач на държавния глава Георги Първанов. Ето това е българската национална сигурност.

Понеже в днешния дебат бяха изговорени много неща и всеки тълкува по различному и по своему данните, които има в съответните структури на правоохранителната система, все пак трябва да се съобразим с данни, които са свързани с реалните реформи, които бяха осъществени. За голямо съжаление, в голямата си част се даваше оценка за управлението на ГЕРБ 2009-2013 г., а всъщност не се фокусирахме върху това, което Вие днес правите в сектора за сигурност. За да бъдем по-конкретни, аз съм си направил труда, за да Ви дам конкретни цифри, които няма как да бъдат оборени. Тук искам да благодаря и на вицепремиера и министър Йовчeв, който цитира някои от тези числа изключително коректно, що се касае до късовете с цигари. Но аз ще започна с реформите в МВР, които бяха подкрепяни от Европейската комисия и те бяха осъществени в конструктивен диалог с Европейската комисия още от самото начало от правителството на ГЕРБ през 2009 г. Реформите, които бяха направени, и законодателството, което беше прието, това, което беше казано от колегата Вучков за Наказателнопроцесуалния кодекс, от май месец 2010 г. започнаха реално да се случват положителни резултати, които говорят в статистическите данни, които ги има и в Министерството на вътрешните работи, и в прокуратурата, и в съда. Това, което мога да кажа след тези промени, е, че към 2010 г. приключените производства извън законоустановения срок от дознателския апарат в Министерството на вътрешните работи е 4200. От обучението, което беше направено, от това, че бяха увеличени служителите, които извършват разследващи функции от 2000 на 8000, стигнахме към 2012 г. за просрочените досъдебни производство на бройка 233. Много е важно да бъде запомнена тази бройка. Това, което е също изключително важно, е, че върнати досъдебни производства от прокурора към 2010 г. са били 20 хиляди, към 2012 г. те вече са станали 5 което означава една растяща тенденция за подобряване на работата на Министерството на вътрешните работи и на всички структурни звена, които осъществяват този вид дейност. Това, разбира се, което беше важно, е да се направи съкращение на щатния състав на Към 2009 г. в края на мандата на тройната коалиция съставът на министерството е бил 61 170 щатни бройки. 2010 г. май месец беше извършено първото съкращение от 3 хил. щатни бройки с постановление на Министерския съвет, а 2012 г. беше извършено следващото съкращение от нови 3 хил. щатни бройки, с което ограничихме възможността да бъдат назначавани служители в административните звена на министерството и увеличихме възможността да бъдат назначавани повече служители, които са с изцяло полицейски функции. Това, което беше също важно – да се грижим и за статута на служителите на Министерството на вътрешните работи,

След това той стана 60 лв., а през 2012 г. стана 120 лв., което означава, че имаме увеличаване с 90 лв. на заплатата и възнагражденията, които получават служителите и това е сума, която не се облага с данък. с данък. Беше изключително важно и не знам защо не се говори за това, което направи министерството за усвояване на средствата от европейските програми. От 2007 г. до

Темата за СРС-тата е доста актуална и не знам защо в този доклад, който беше даден от правителството – 6-месечния, беше избирателно посочена само една цифра извън периода, за който се визира в правителството. Искам да бъдем по-коректни и да кажем, че през 2010 общо специалните разузнавателни средства, които са прилагани, са за лица 5763, през 2011 г. са 7881 и през 2012 г. на база констатацията и критиките, които имаше и в обществото, направихме една редукция и стигнахме до 5030, като, разбира се, тази тенденция е запазена в новото ръководство на Министерството на вътрешните работи. Но нека да припомня, че за първите периоди – 2010 г., 5763

Разбира се, че една от актуалните теми, която днес се дискутира в обществото и предизборните обещания, които бяха давани от Българската социалистическа но всъщност не се ограничи, а се разрасна в едни много по-големи размери, което, разбира се, влияе и върху приходната част на бюджета. За да бъдем съвсем конкретни, тук искам още веднъж да благодаря на министър Йовчев, мога да кажа, че за периода 2010-2012 г. общо иззетите късове цигари са толкова много, че по години не бих искал да ги коментирам, но мога да кажа, че средностатистически на месец тогавашното ръководство и дейността на професионалистите в министерството са стигнали до 26 млн. 600 хил. къса цигари. Това, което отчита правителството в този доклад, са 26 млн. 400 хил. цигари за шест месеца, забележете! За един месец от този шестмесечен период, който е визиран, говорим за 4 млн. 407

Разбира се, че алкохолът е също част от акцизните стоки, които влияят върху приходната част на бюджета. Мога да кажа, че от 2010-а до 2012 г.

Що се касае до статистика, която няма как да бъде оборвана, това е завишаването – това, което беше казано от колегата Вучков, за противозаконното отнемане на моторните превозни средства. Мога да припомня само, че в статистиката, с която борави господин Йовчев, през 2011-а и 2012 г. сме достигнали най-голямото намаление на посегателства срещу МПС през периода от 1990 до 2012 г. Що се касае до умишлените убийства, през 2011 г. постигнахме най-ниските нива от целия 24-годишен преход. Също така мога да кажа, че 2010-2012 г. г. е най-ниското ниво на престъпления, извършени със самоделни взривни устройства от началото на прехода. Това са констатации, които няма как да бъдат оборени, защото зад тези неща винаги е правилната статистика. Също така искам да маркирам неща, които са свързани с подобряване на пътната безопасност, защото нека да си припомним, че през 2007 г. имаме 1043 души, които са загинали на пътя.

Това са комплексни мерки, господин Йовчев, които са предприети, а не заучените фрази на системен подход, който искате да приложите в дейността си в Министерството на вътрешните работи. Тук искам все пак да Ви благодаря за това, че беше запазена тази тенденция. Мисля, че данните, които имате за 2013 г., в общи линии се доближават до нивата за 2011-2012 г. В диалог с неправителствения сектор с жертвите на тези убийства, които станаха по пътищата на България, успяхме да променим един много важен текст в Наказателния кодекс – чл. 381, в който се разширяват възможностите, при които не се допуска решаване на дело със споразумение за всяко престъпление, с което е причинена смърт. Тук искам също да маркирам и някои неща, които са свързани с охраната както на малките населени места, така също и на селскостопанската продукция.

да си приберат реколтата и да няма посегателства от тези хора, които са с много нисък социален статус и може би в голямата си част са се препитавали в предишен период само от този вид дейност. Като отстъпление от тази политика че когато трябваше есента да се предприеме и да се продължи тази добра политика, знаете, че в Ихтиман съотношението на жителите е 7000 към 7000 останалата част от населението, което означава, че там проблемът остава и той ще се задълбочи тази есен, когато нямаше да има възможност да има изпратено подкрепление от жандармерията, за да може действително да се гарантират тези мерки, които са необходими. Що се касае до дефицита в бюджета, мога да Ви кажа, че това, което говорите, е доста несъстоятелно, защото през 2011 г. дефицитът е бил около 13-15 милиона при допустими 30 милиона.

и това е доказуемо от данните, които може да извадите във Финансовата служба на министерството, въпреки че там направихте също една кадрова чистка. Мога да Ви припомня, че с всички тези неща, които са правени

за действителност като кражби на МПС, жертви по пътищата – нещо, което трябва да се продължи като тенденция, мисля, че ще е справедливо да се каже каква е оценката на друг независим външен евродоклади, международни правоохранителни институции и други подобни, които не са обгърнати от нашите вътрешнополитически стремежи да дискредитираме предшественика, а дават по-обективна представа за това какво се е случило в предходен и сегашен период. Ако обичате, разяснете го.

Благодаря Ви, господин Вучков, защото каквото и да говорим днес в Парламента, всеки тълкува по своему всички тези данни. Както казахте, има институции, които действително осъществяват необходимия мониторинг върху дейността на българската правоохранителна система. Тук съм впечатлен от депутата от „Атака”, който цитира доклада на Държавния департамент и аз ще започна с него. През 2010 г. в доклада пише: „Новото правителство, избрано през месец юли 2009 г., увеличи усилията за борба с организираната престъпност и трафика на наркотици. Новото българско правителство демонстрира политическа воля за борба с големите групи и организации на организираната престъпност. Повишената международна ангажираност на България в областта на правоохраната и съдебната реформа ще увеличи вътрешния капацитет на България и ще подкрепи новите реформи.” 2011 г. в доклада на Държавния департамент: „Благодарение на усилията на българските правоохранителни органи значителни конфискации на наркотични вещества бяха извършени в България и извън страната. Особено внимание заслужава фактът, че ГДБОП и митническите власти иззеха над 21 тона оцетен анхидрид, които са достатъчни за производството на около 20 тона хашиш. Българското правителство демонстрира политическа воля за борба с основната и организирани престъпни групи. Наказателно преследване има спрямо високопоставени фигури на организираната престъпност. България се изявява като уважаван – забележете – международен партньор в областта на правоохраната.”

Структурата, която Вие закрихте умишлено, за да подпомогнете олигархията, задкулисието и организираната престъпност, която Вие толерирате. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Също така е изключително важно да се знае и от доклада на Европейската комисия от 2010 г.: „За първи път от въвеждането на механизма за сътрудничество и проверка бяха предприети активни действия срещу организираната престъпност. България установи ново партньорство с Комисията и подобри качеството на информация относно напредъка по механизма на сътрудничество и проверка.” Това, което е изключително важно и което противоречи на казаното от министър Йовчев, Йовчев, е последният годишен доклад на Комисията: „Досега България продължава да осъществява реформа в полицията, извършено бе преструктурирането на компетентните полицейски дирекции, които доведоха до интегриране.” Запомнете го това, господин Йовчев, прочетете го, това е докладът от 2011 г.! е докладът от 2011 г.! А също и от доклада от 2012 г.: „Действията срещу организираната престъпност се засилиха през 2010 г., когато полицията пое по-активна роля и бяха осъществени известни брой отдавна пресрочени процесуални и структурни реформи.”

с правонарушенията под Ваше ръководство, защото това са злоупотребите, които знаете, че се констатират от българските правоохранителни органи, по-специално от АВКУС, но в този съвет участват всички министри, а Вие го ръководите, но още не сте заседавали. Защото за Вас кражбата на евросредствата е политика,

Уважаеми дами и господа, време за изказване имат Коалиция за България – 10 минути и 35 секунди, и независими – 5 минути. Кой желае думата? Заповядайте, господин Янков.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, господин вицепремиер! Уважаеми господа министри, госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Опазването на обществения ред и вътрешната сигурност трябва да е адекватно на динамично променящите се условия на средата. Необходимо е даже да предхожда промените на ситуацията. Разбира се, необходим е анализ, включително и на обстоятелства извън страната, но влияещи на вътрешната сигурност и имащи отношение към обществения ред у нас. До голяма степен победата на изборите, която доведе ГЕРБ на власт през 2009 г., беше свързана с очакванията на обществото, че ще бъде рязко подобрена работата на органите на МВР и службите за сигурност. Слабите резултати на правителството на Борисов, именно в тази сфера, бяха причина за оттегляне на общественото доверие и предсрочно прекратяване на мандата на правителството. Цветан Цветанов даде акцент върху показни акции с огромно медийно отразяване, а проблемът на така наречената „битова престъпност”, обект на която е всеки български гражданин, останаха извън дневния ред на МВР. Размерите на битовата престъпност не се формират стихийно или за кратки периоди. Те са в резултат на дълъг период на отсъствие на звената, чрез които законите изпълняват предназначението си като стожер за сигурността на гражданите. МВР стана основният инструмент на ГЕРБ за употреба на властта. Само като изброим функциите на Цветан Цветанов, веднага ще осмислим термина „срастване на партия и държава”. Цветан Цветанов беше първият човек в ГЕРБ, беше вторият човек в ГЕРБ. Съвместявайки тази си функция с функцията на министър на и вицепремиер, а при необходимост, когато трябваше максимално да се използва ресурса на МВР, Цветанов изпълняваше функцията и на председател на предизборните щабове на ГЕРБ. няма година, откакто кабинетът Орешарски работи, но за разлика от предишния кабинет ние не живеем от негативите, останали от отминали периоди. Търсим възможности за бързи решения на всички проблеми, което включва моментна снимка на днешната ситуация. Ако от днес протича акция срещу битовата престъпност, наречена "Извънредна акция", то тя е описана по този начин терминологично, а не съдържателно. Защото това е част от залагането на един системен механизъм за противодействие на престъпността. Необходимостта от нов закон и от нова нормативна уредба на службите за сигурност и МВР са първостепенна задача още при започване на работата на сегашния Парламент. Неразбирането на това е израз на некомпетентност или нежелание службите за сигурност и МВР да могат да изпълняват функциите си. Промените в организиране на работата на МВР, включително чрез приемане на нов Закон за МВР, са вследствие на анализ и включват както структурни промени, така и функционални. За да имаме полиция като инструмент за спазване на законите на страната, е необходимо кадрите в сектор "Сигурност" да бъдат стимулирани както с нови задачи и ангажименти, така и с адекватно възнаграждение, колеги. Във всички случаи планираното увеличение на възнаграждението на служителите в системата на МВР няма да е достатъчно предвид възможностите на бюджета, но ще е стъпка в посока реално заплащане за труда, особено на редовия полицай. С настоящия вот се търси популисткият ефект, демонстрация на опозиционна активност. Чрез него ГЕРБ за пореден път демонстрира липсата на отговорност и търсене на възможност за решаване на проблемите на хората. Този вот е знак към престъпващите закона, че в Парламента има една партия, която е на тяхна страна. Партия, която е готова да блокира всеки опит на държавата да даде сигурност на своите граждани, и тази партия се нарича „ГЕРБ”. Благодаря Ви.

целта на този вот е да получим отговор по чие устно или писмено разпореждане се събираха личните данни на българските граждани държавни служители и членове на партия ГЕРБ от София (викове от област Варна, за да бъдат давани впоследствие на министър-председателя и да бъде евентуално осъществен опит или приготовление за състав от Наказателния кодекс, визиращ нарушение на политическите права на гражданите.

че МВР, респективно министърът на вътрешните работи, има функция за манипулация на изборните процеси в България. Какво искахте да кажете с това – че МВР активно участва в манипулациите на изборите в България?

Няма. Заповядайте, господин Янков, да отговорите на двете реплики, след което ще дам думата на господин Цветанов, който беше споменат няколко пъти във Вашето изказване.

Вие неколкократно задавахте и този въпрос, но в момента се опитвате да избягате от същността на дебата, който, разбира се, е свързан със сравнение на това какво е било преди и какво е сега. А иначе, разбира се, че трябва да се отговаря на всички въпроси, затова е засилен парламентарният контрол към сегашната изпълнителна власт. Колега Андреев, фактите са безспорни и съвместяването на различните длъжности и позиции на господин Цветанов в предходния мандат дава възможност за използването на служебните задължения не по предназначение. Тепърва, предполагам, институциите в България ще разгледат всички обстоятелства, факти и ще се произнесат. Благодаря Благодаря Ви, господин Янков. Всички парламентарни групи са изчерпили своето време. Коалиция за България има 4 минути. Господин Цветанов има думата за лично обяснение, тъй като беше споменат няколко пъти в изказването на господин Янков. Господин Цветанов – 2 минути.

аз смятам, че Министерството на вътрешните работи не трябва да бъде превръщано в подобен партиен орган за писане на опорни точки.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер, дами и господа министри! Бих искал да направя кратки коментари по дебатите, които се проведоха, като най-напред да благодаря на всички, които взеха активно отношение по темата. Темата за сигурността и за системите за сигурност, разбира се, че е изключително важна. В този аспект е важен всеки сигнал, в това число и от опозицията, за забелязани пропуски, нередности и лоши тенденции. Четох много внимателно мотивите и слушах изказванията. Още в първия ден, когато беше внесен вотът, прегледах по диагонал, и журналистите ме питаха: „Как оценявате вота?“ Тогава направих уговорката, че не съм чел в детайли, но при първи поглед ми се струва, че е самокритика. изчетох внимателно и чух дебатите тук, се убеждавам, че съм бил абсолютно прав. Пропуски в системите за сигурност има. има. Те датират от 90-те години, може би няма да сбъркам, ако кажа и още от 80-те. Въпросът е, че през последните 4 години те бяха толкова задълбочени, че наистина се изненадвам как вносителите, които бяха автори на това задълбочаване на пропуските, днес дебатират, играят с цифри, цитати, за да докажат не знам точно какво. Мислех си каква е логиката, и си спомних, че в началото на мандата на ГЕРБ, когато се дискутираха основно икономически теми, имаше поне няколко седмици дебат да сключим ли споразумение с фонда или не. Тогава един от лидерите на ГЕРБ обяви, а с големи букви на първите страници на всички вестници написаха: „Не МВФ, а МВР ще се справи с кризата”. Вероятно такава е била логиката и после с недоумение гледах как 4 години се следва тази логика, как МВР се опитваше да се справи с несвойствени функции. Ужасявах се от мисълта Министерството на финансите да не би да започне да се занимава с престъпления, битова престъпност и така нататък. няколко коментара. Господин Вучков, много обичате външните наблюдатели – важни са, външният поглед винаги е добър коректив. Казахте няколко неща, попитахте и господин Цветанов, и той да сподели. Аз съм си избрал само един външен поглед, съвсем отскоро, цитат: „Изтеклите стенограми от подслушвани разговори доказват наличието на политическа намеса в работата на прокуратурата и медиите и покровителстване на предприятия от провеждане на разследвания”.

и не можете да я обвините, че тя прехвърля назад във времето отговорността за несполуките. Това е цитат на Европейската комисия. РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Цялото ли изречение

много цифри се казаха и това ми напомни една сентенция. Когато попитали Хегел: „Господин Хегел, фактите не потвърждават Вашите изводи”,

Някои от тях не водят началото си и от Вашия мандат, а от по-рано. Затова са необходими продължителни усилия, за да приведем системите сигурно не в идеален вид, но в достатъчно работен вид, така че да защитават всички български граждани. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Обръщам се към Вас с молба: да разясните на някои от народните представители, които искат да подадат оставка, че това не става със скандирания, а има ред в правилника и регламент и в Конституцията. (Ръкопляскания Благодаря Ви, господин Карадайъ. Уважаеми народни представители, тези от Вас, които искат да подадат оставка, нека го направят по предвидения за това ред. листове А-4 в пленарната зала. Изпълних Вашата молба, уважаеми господин Карадайъ. Уважаеми колеги, има ли други желаещи да вземат отношение в днешния дебат? Уважаеми дами и господа министри, желае ли някой от Вас да вземе участие в разискванията? Няма други желаещи. С това закривам днешния дебат. Гласуването ще бъде в сряда, 12 февруари, в началото на пленарното заседание, тоест в 9,00 ч. Следващото пленарно заседание съобразно гласуваното от Парламента през миналата седмица ще се проведе утре – 11 февруари, от 14,00 ч. Сега закривам пленарния ден.